saboru izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2013. godinu Državni ured za reviziju podnio je ovo izvješće temeljem članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju i članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Molim glavnog državnog revizora gospodina Ivana Klešića da obrazloži izvješće. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Cijenjene zastupnice i cijenjeni zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ured je dostavio Hrvatskom saboru izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2013. godinu. Financijskom revizijom su obuhvaćeni subjekti koji su u 2013. godini ostvarili prihode iznad 100 000 kuna, a to su 13 parlamentarnih i 16 izvanparlamentarnih

izvanparlamentarne političke stranke i 665 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica po prestanku mandata. Revizijom političkih stranaka izraženo je 12 bezuvjetnih, 15 uvjetnih i 2 nepovoljna mišljenja i to za Autohtonu Hrvatsku seljačku stranku i Nezavisnu listu Stipe Petrine. Bezuvjetno mišljenje izraženo je za svih 6 nezavisnih zastupnika, dok je za 1 člana predstavničkog tijela lokalne jedinice izraženo uvjetno, a za drugog nepovoljno mišljenje, Bruno Poropa, član Gradskog vijeća Grada Rovinja. Ukupni prihodi revizijom obuhvaćenih političkih stranaka su iznosili 129,9 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na prihode iz državnog proračuna 45,8 milijuna kuna i prihode iz proračuna lokalnih jedinica 55,2 milijuna kuna. Drugi prihodi se odnose na članarine 9 milijuna kuna, donacije 11 milijuna kuna i prihode iz drugih izvora 8,8 milijuna kuna. Rashodi su iznosili 144,1 milijun kuna. Ukupni prihodi nezavisnih zastupnika su iznosili milijardu 821 milijun 062 kune i ostvareni su iz državnog proračuna. Rashodi su iznosili milijardu 621 507 kuna. Prihodi 2 nezavisna člana predstavničkog tijela ostvareni su iz proračuna lokalnih jedinica i iznosili su 973 636 milijuna kuna, a rashodi 707 milijuna i Revizijom političkih stranaka utvrđene su nepravilnosti koje su utjecale na izdržavanje uvjetnog odnosno nepovoljnog mišljenja. odnose se na računovodstveno poslovanje, odnosno izradu godišnjeg programa rada, financijski plan, poslovne knjige, financijski izvještaji, popis imovine i obveza te potraživanja, prihode i rashode te imovinu i obveze. Osim spomenutog, ured je obavio i provjeru dostave godišnjih financijskih izvještaja za političke stranke, nezavisne zastupnike, članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je mandat u tijeku i članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je tijekom 2013.godine prestao mandat. Financijski izvještaj je dostavilo 90 političkih stranaka, a od toga 75 u propisanom roku te 15 izvan propisanog roka, dok 52 nisu dostavile. Svi nezavisni zastupnici su dostavili financijske izvještaje u propisanom roku. Od 866 članova predstavničkih tijela kojima je mandat u tijeku 231 nije dostavio financijske izvještaje, a od 665 članova kojima je prestao mandat 144 nisu dostavila financijske izvještaje. Obavljena je i provjera objave financijskih izvještaja, političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Svoje financijske izvještaje objavilo je 60 političkih stranaka dok 82 stranke i to izvan parlamentarne nisu objavile financijske izvještaje. Svi nezavisni zastupnici su objavili financijske izvještaje u propisanom roku. Ovdje želim naglasiti da je ured o svim utvrđenim povredama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe obavijestio Državno odvjetništvo RH i dostavio cjelokupnu dokumentaciju. Gospođo potpredsjednice, cijenjene zastupnice i zastupnici zahvaljujem na pozornosti. Na sva vaša eventualna pitanja moji suradnici i ja pokušat ćemo odgovoriti. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih ljevičara kolega Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine glavni državni revizoru, kolegice i kolege u ovom malom broju, ali svejedno. Ovo je financijska revizija političkih stranaka što je šteta. Jedanput bi trebalo napraviti kompletnu reviziju funkcioniranja i poslovanja političkih stranaka i rezona njihovog postojanja. Ovaj broj koji se u reviziji, ovaj hajde recimo skraćen na jednu trećinu ako ne i na četvrtinu. No, što je tu je. Radi se o financijskom izvješću, dakle o tome koliko su stranke poštovale zakone izglasane u ovom Saboru i koliko su funkcionirale po uputama Državne revizije koja je naš organ. Za jedan broj stranaka posebice ovih navedene u popisu uvjetno ocijenjenih, a za one negativno ocijenjene da ne govorim očito je da je novac koji dolazi iz državnog proračuna za njihovo funkcioniranje ratni plijen. To su se oni borili, pa su to osvojili i sad s tim mogu raditi što hoće. Na žalost praksa pokazuje da je to tako i kakvih god je grešaka i kakvih god je marifetluka bilo u funkcioniranju političkih stranaka osim jednog eklatantnog slučaja nepravomoćne presude drugih reperkusija bilo nije. A zbroj tih novaca i nije šala. Radi se o ukupno oko 130 milijuna kuna koje političke stranke potroše. Od toga država plaća 100 milijuna, parlamentarnim strankama 95 i i neparlamentarnima 5. Govorim država, time mislim na kompletnu državu i lokalnu samoupravu i centralnu državu. Centralna država plaća manje 45 milijuna, lokalna država nešto više 55 milijuna. Zadivljujuće je da su od tih prihoda od 130 130 milijuna otprilike rashodi veći. Rashodi su 144 milijuna, pa se mi onda čudimo kako nikako smanjiti budžetski deficit. Pa nitko ga ne želi smanjiti. Ne žele ga smanjiti ni političke stranke. O.k. pokrit će to novcima koji su ostali iz prethodnih godina ili oni koji će dobiti u sljedećim godinama. Ali u maniru dobrog gospodara a to hoćemo našim građanima pokazati, a pretpostavljam da to i vlast hoće pokazati da je dobar gospodar, u maniri dobrog gospodara trošiš ono što imaš u džepu. Ako nemaš onda ne trošiš. No, političke stranke u Hrvatskoj jednim dobrim dijelom se ne ponašaju tako. Pogreške koje je Državna revizija ustanovila odnose se na par ozbiljnih stvari i ponešto principijelnih stvari. Neke od stranaka, zapravo veći dio njih nisu našli za shodno donijeti bilo kakav akt o etičnosti funkcioniranja, o etičnosti rada u stranci, Etički kodeks ili kako li se to već naziva smatrajući valjda da etičnost i njihova politička stranka nemaju baš puno veze što je vjerojatno i istina. Nemaju baš puno veze. Ako vam to ne treba onda sa etikom i nemate puno veze. Pogreške koje se tiču financijskog funkcioniranja su nelegalne donacije u prihodima, dakle da stvar nazovemo pravim imenom, da svi znamo o čem se radi. Netko je donesao torbu, pola torbe, četvrt torbe, kovertu novaca i ostavio na stolu predsjedniku stranke ili tajniku stranke ili kaj' ja znam kome. Nekom takvom. To nije samo nelegalna donacija stranci to je još nešto. Postoje i naznačene nelegalne donacije u rashodima. Dakle, stranka je nekom htjela pomoći, nekog nagraditi, nekom nešto dati ali to nije provela kroz kroz svoje poslovne knjige niti kroz papire niti se vidi kakva isplatnica, uplatnica i slične stvari nego eto tako dali su novaca nekom s računa. Možda je namjera bila sjajna, humana, kakva god hoćete, ali posao je kriminalan bez obzira kakva je namjera. U jednom slučaju sam nešto pročitao, išao sam drugi i treći put čitati ne vjerujući da je tako nešto moguće u Europi u civiliziranom svijetu uopće. Politička stranka nema svog računa nego se financira i funkcionira preko privatnog računa predsjednika te stranke. I nikom ništa. Mi imamo Državnu reviziju koja je u stanju u detalje ustanoviti što ne valja, gdje su pogreške napravljene i to nama ovdje prezentirati. Mi to lijepo akceptiramo, prodiskutiramo, složimo se s tim da je to grozno i onda više-manje ništa. Dakle, imamo organ koji funkcionira racionalno, stručno ali nemamo onaj drugi dio propisa koji drži batinu i koji bi nakon te racionalne diskusije ovdje u Saboru trebao reći e čekaj polako, ako netko svoju političku stranku a ona je moja ako ide preko mog računa financira tako da sav novac koji, državni novac, prolazi kroz moj račun a ja onda odlučujem što ću sa svojim računom pa zašto Državno odvjetništvo nije danas ujutro na na vratima tog čovjeka? Ne razumijem zapravo. Ne razumijem situaciju u kojoj političke stranke u ovom Saboru trebaju pisati prijedlog zaključaka da Državno odvjetništvo kriminalce koji se bave politikom ili političare koji se bave kriminalom nije važno hvata. Ne bi li to trebalo biti u opisu posla dotičnih ljudi? Ja sam godinama tvrdio da je prošli državni odvjetnik zapravo osoba koja eto čisti politički prostor i hapsi političke mrtvace. Ni vrag da ćemo i sa novim državnim odvjetnikom nastaviti istu praksu. Ono što je pohvalno jest da su sve tzv. velike stranke u Hrvatskoj bezuvjetno ocijenjene ovaj put, i to je dobro. Iskreno se nadam da to nije situacija kakva je bila prije FIMI MEDIA-e kad su isto ocijene bile bezuvjetne, valjda nije. Nadam se za dobro svih nas i za dobro Hrvatske da je to činjenično tako. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Vuljanić u jednom trenutku ste dobro rekli da državni odvjetnik i Državno odvjetništvo da kažem hvata ili pak pokušava naći nekakve negativnosti kod političkih mrtvaca. Naime, u Hrvatskoj je registrirano oko 160 stranaka. Od toga postoje one koje su aktivne i postoje one koje su potpuno mrtve, dakle nema nikakve aktivnosti, one su zamrle ali u ovom Hrvatskom institutu za registraciju stranaka nisu odjavile to stanje nepostojanja. Naime, u svakom statutu svake stranke ona može prestati sa radom ukoliko skupština te stranke odluči da je prestala s radom. A sad vi znate sami kako stranka koja prestaje sa radom ne može sastaviti skupštinu, punovažnu skupštinu koja može donijeti takvu odluku. I tako stranke, ima ih 160, ja vjerujem da njih svega možda 50-ak djeluje na prostoru Hrvatske aktivno a ostale su mrtve. To nije naravno stvar Državne revizije, te stranke bi trebalo potpuno otkazati i bez završne skupštine koja govori o prestanku rada te stranke i aktom Ministarstva uprave te bi stranke trebalo brisati sa popisa stranaka. Ovako dolazi do toga da Državno odvjetništvo poziva te čelnike koji su bili prije 15 godina čelnici, nisu sad nigdje ili su otišli u neke druge stranke, i čak ustanovljuje načine i vrstu kazne, represije za te ljude koji više apsolutno ne, a stranka je nepostojeća. Dakle, to je ono što ste vi govorili jel', dakle hapsi se ili ne znam ni ja vrši se represija nad tim mrtvim

pa onda poslije dođe USKOK po njih jel', a ne obrnuto. No, ovo što ste rekli oko političkih stranaka koje ne postoje to je dokaz da Ministarstvo uprave ne radi svoj posao. Ministarstvo uprave odobrava statute svih političkih stranaka. U statutu mora kao u statutu svake udruge stajati odredba da se jednom godišnje radi godišnja skupština. Ako se ne napravi i ne pošalje ministarstvo izvješće o tom onda ta organizacija onda ta organizacija prestaje poslovati. U svim strankama u kojima sam bio tako je stajalo u statutu. Bio sam u dvije pa znam po prilici. Zašto nitko od Državne uprave ne pita te mrtve stranke dobro ljudi jel' tu još netko postoji? Jel' funkcionira ta stranka? Ne znam točno. Ali mislim ta činjenica za ovo o čemu danas pričamo čini mi se da nije posebno bitna. Ti ljudi se ne bave nikakvim lošim financijskim poslovima u politici jer ih nema u politici. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu početi na dosta neuobičajeni način barem za mene, a korektnosti radi moram istaći da u nalazima, da u ovom izvješću iz nalaza Državne revizije vidljivo je da postoje političke stranke koje su se popravile ali i one koje su se pokvarile u odnosu na godinu dana prije. Pa zbog toga moram istaći da je Hrvatska demokratska zajednica ovaj ovaj put dobila bezuvjetno mišljenje, a prije godinu dana je imala uvjetno, dakle popravili su se. Evo sad ko za inat me niko ni ne sluša, mislim ono stvarno. Ali su dvije stranke se i po kvarile. Godinu prije toga su imale bezuvjetna mišljenja a sada uvjeta i to su Hrvatska građanska stranka i Samostalna demokratska Srpska stranka. Dakle, ima onih koji se popravljaju i onih koji se pokvare što svakako nije dobro. Ovo što sam pripremio ću izreći iako iz Vlade ovdje nikoga nema, a bitno je da barem zabilježimo da je registrirano. 90 političkih stranka dostavilo je svoj financijski izvještaj, doduše 15 izvan zakonom propisanog roka ali su dostavili, 52 političke stranke nisu dostavile izvještaje. Svoje izvješće objavilo je njih 60, a 82 nisu objavile izvješća sukladno propisanom zakonu. Ovo sam napomenuo u kontekstu i dijela rasprave kolege Vuljanića, malo je doduše krivo citirao postojeću zakonsku odredbu, naime kada smo donašali propise o političkim strankama a posebice o transparentnosti rada političkih stranaka onda ti propisi vrijede za sve. Pa kad ih razdvajamo na parlamentarne i neparlamentarne stranke moramo biti veoma oprezni da ne napravimo grešku jer ono što se zove neparlamentarne stranke u 2013. ostvarile su prihode od 5 milijuna kuna jer su parlamentarne na lokalnom nivou pa su dobivale novac iz proračuna općina, gradova i županija. Tako da pod pojmom parlamentarne stranke trebamo podrazumijevati i one koje su zastupljene u lokalnim parlamentima da bi onda imali cjelinu. No, ako smo pravila transparentnosti poslovanja radi za političke stranke i liste građana donosili onda bi to transparentnost i poštivanje zakona, a to je onaj dio di ću se s kolegom Vuljanićem složiti ma da zakone propisuje godišnje održavanje izvješća nego mandatno i u zakonu je odredba ako stranka nije održala skupštinu u dvostrukom roku od propisanog u Statutu što također po meni bi trebalo redefinirati, ali mislim da je vrijeme da interveniramo taj dio zakona da političke stranke bez obzira na rang i status koje dvokratno dva puta ne podnesu i ne objave svoje izvješće spadaju u kategoriju brisanja iz registra. Naročito zbog toga je se tu ne može primijeniti ona sankcija koja se i primjenjivala u uskrati prava na sredstva za redovnu političku aktivnost onih stranka koje su to dobivale iz državnog proračuna. Dakle, nemate što uskratiti. Ali ponavljam, stvar je principa jednakog poštivanja zakona za sve i oni koji osnivaju političke stranke moraj biti svjesni obaveza koje onda s time preuzimaju. Dakle, onim uvjetima za prestanak rada političke stranke ta pravila su stara petnaestak godina i nisu te uvijete usuglašavali sa svim promjenama u rigoroznim mjerama kontrole, nadzora, izvještavanja koje smo kasnije uvodili i tu još uvijek imamo prastare odredbe o tome. Drugo što želim reći da je vidljivo iz ovog izvještaja da je Državna revizija ustanovila da neke političke stranke primaju zabranjene donacije i to od lokalne samouprave i na način da mimo zakona na raspolaganju imaju korištenje poslovnog prostora bez naknade što je izrijekom se smatra zabranjenom donacijom. Dakle, općina, grad i županija političkoj stranci ne smije dati na korištenje poslovni prostor bez naknade. A iz ovog izvješća je vidljivo da tri političke stranke u Hrvatskoj koriste zakonom zabranjene donacije i to su Hrvatska seljačka stranka, Hrast i Hrvatska zora. E sada, prvi put ću reći svoje mišljenje koje je kritično prema Državnoj reviziji, nije li ta činjenica da stranka ima zabranjene donacije dovoljan razlog za nepovoljno mišljenje? Ja mislim da je bez obzira na iznos jer se tu radi u sprezi sukoba interesa, jer se radi o strankama i čelnicima lokalne samouprave koje pripadaju istim strankama ili su u bloku ili tihim koalicijama. Po meni se radi o sukobu interesa. Ne samo nepoštivanju zakona, o zabrani nedozvoljenih donacije, nego i skupa interesa. Ja izrekao svoje mišljenje, možda iduće godine će, neće biti razloga jer neće biti možda takvih situacija, ali dok god to imamo mislim da bi tu trebali biti rigorozniji. Jednaka pravila za sve. Ne možemo tolerirati da neki čelnik jedne stranke svojoj stranci u gradu x da poslovni prostor, sklopi ugovor bez naknade a drugi moli lijepo na natječaj sa drugim konkurentima i plaćajte cijenu koja je postavljena. To je nešto što ipak po meni prelazi prag tolerancije razlikovanja dobrog i lošeg. I završavam slijedećim, iz izvješća o stanju vođenja i prijavljivanja računa i raspolaganja sredstvima članovima predstavničkih tijela u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Ove brojke pokazuju da tu nešto ne štima ili nismo dovoljno svi skupa, ne mislim na vas nego na nas ostale radili na edukaciji. Jer je gotovo nevjerojatno da od 866 onima kojima je mandat u tijeku, njih 231 nije dostavio financijsko izvješće, kao nije znao. Malo je prevelika brojka. Od 665 144 nisu dostavili financijsko izvješće kojima je prestao mandat. 288 njih nije otvorilo poseban račun. 7 nije zatvorilo poseban račun, 154 nisu dostavili podatke vezane uz posebne račune. Tu bi sada po meni bila, na scenu trebala stupiti i savjetodavna uloga stručnih službi tijela lokalne samouprave i mislim da bi 2014., 2015. trebala biti deadline zadnja godina toleriranja, nakon toga više ne. Prelazno razdoblje jedne novine u 3 godine je po meni sasvim dovoljno, iza toga nema više toleriranja i opraštanja, faulova koji mogu slomiti i potkoljenicu a posebice zbog toga što s pravom i opravdano reflektori javnosti i interes javnosti je uvijek okrenut u onim strankama koje su zastupljene u Hrvatskom saboru. Zbog odgoja, zbog stvaranja atmosfere, okruženja i davanja poruke, bez obzira na njihova djelovanja, bez obzira jer podsjećam da prema izbornim zakonima lista političkih stranaka i političke stranke i liste grupe birača i građana su u potpunosti izjednačene naročito što smo uveli i prikupljanje potpisa i za liste političkih stranaka u pravima za izbornu utakmicu tako i potpuno moraju biti izjednačene kada je u pitanju poštivanje zakonskih odredbi kada su financije u pitanju. A da se ne radi o malom novcu samo na primjeru jednog negativnog mišljenja koje je dobio jedan nezavisni gradski vijećnik u 2013. ja sam mislio da se radi o par sto kuna, par tisuća kuna, ono vidim 741 tisuća kuna je u pitanju, doduše zaostaci ali isplaćene u jednoj godini. A rezultati nalaza i grijesi koji su počinjeni, čujte, ne bi se baš moglo reći da je to sve bilo neznanje. Ne bih baš prihvatio da je sve bilo neznanje. zbog savjesti pouke i poruke koje šaljemo 2015. zadnja godina toleriranja a onda prema svima na lokalnom i nacionalnom nivou, nezavisnim, zavisnim, strankama isti pristup. A zabranjene donacije ja i za jednu lipu bih dao negativno mišljenje i za jednu lipu. Ako to tako ne napravimo nećemo poslati najsnažniju poruku, ljudi nemojte se igrati. Kroz zabranjene donacije vi ste ih našli samo par, financiranje kampanje kroz zabranjene donacije se inače provodi drugačije da budemo na čisto. I ono što barem imamo čiste zakonske propise ajmo to ljudi sankcionirati ali do kraja. Dražen (HDSSB)** Hvala. Ovim podsjećanjem na neke stranke i problem netransparentnih ili posrednih donacija podsjetili ste me na primjer grada u kojem živim gdje je na vlasti najveća oporbena stranka trenutno u Hrvatskoj i gdje je jedna stranka članica kukuriku koalicije za svoj ured sklopila ugovore sa gradom da dobije taj poslovni prostor za 50 kuna mjesečno izravnom pogodbom. Upravo temeljem traženja državne revizije, grad je promijenio tu odluku a glas vijećnice te stranke, članice kukuriku koalicije presudan je za održavanje većine u gradskom vijeću. Upravo temeljem nalaza državne revizije poništen je taj ugovor i raspisan je natječaj za taj poslovni prostor koji sada koristi temeljem natječaja i licitacije moja stranka i plaćamo 2500 kuna mjesečno sa PDV-om za taj isti prostor koji je više od godinu dana ta stranka članica kukuriku koalicije plaćala 50 kuna mjesečno. I gle čuda baš je predstavnica te stranke podržavala vladajuću većinu u vijeću grada koje je dodijelilo prostor. Baš je to bila jedna zanimljiva koincidencija. Da, hoću reći, i ja sam recimo u tom kontekstu zahvalan državnoj reviziji što je prisilila zapravo grad da raspišu javni natječaj za taj prostor i toj licitaciji zapravo se povećao prihod grada jednim transparentnim plaćanjem u puno većem iznosu nego što je bilo do tada kroz jednu takvu pogodbu koja je u priličnoj mjeri zapravo mirisala na kako ste vi rekli zapravo posredno …/Govornik se ne razumije./… ili rekao bih trgovinu političkim utjecajem. naročito kada čelnik pripada istoj stranci kojoj je dao prostor besplatno ili ispod cijene. Ali primjer koji ste vi iznijeli je tipični primjer političke korupcije, to tako treba nazvati, to je bila politička korupcija. Državna revizija je uočila, dala nalog, ispravljeno. Ali činjenica dakle da toga imamo, a očito da toga imamo, to je razlog više zašto sam na to posebice osjetljiv i dao svoj stav, ljudi moji to je za crveni karton. A ponavljam, tek kada pravo ime problemu damo, onda postajemo svjesni koliko on može biti ozbiljan. Sve što se tiče i potencijalnog sukoba interesa i političke korupcije nije na Uredu državne revizije nego na nekom drugom da rješava kada do njega dođe. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Lesar, vi znate da u mnogim strankama postoje i tzv. organizacijski oblici. Ja sad neću ovdje govoriti ja znam da imate hrvatsko srce i ne znam ni ja što koje zapravo djeluju po načelu udruge, dakle one su udruge građana i onda one imaju pravo dakle natjecati se za prostore u gradu, županiji ili bilo gdje, tko ima slobodnog prostora i mogu dobiti taj prostor bez plaćanja kao građanska udruga, kao svaka udruga nevladina i nestranačka jer njoj ne piše nigdje u naslovu da ona pripada toj i toj stranci i dobije takav prostor na korištenje. da plaća režijske troškove, struju, vodu itd. I onda evo takva jedna prostorija služi zapravo i stranci koja stoji iza svega toga što vi to nazivate isto jednom vrstom nekakve korupcije itd. Je li u biti to to ili nije to teško je reći.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege, poštovani glavni državni revizore i dame i gospodo iz Državnog ureda za reviziju. Ja ću s obzirom da smo već nešto govorili pokušati govoreći o ovoj točki dnevnog reda osvrnuti se odnosno usporediti ovaj nalaz i izvješće sa prethodnom točkom dnevnog reda jer mi se čini vrlo bitnim uspoređivati dvije različite kategorije koje je Državna revizija ovoga puta kontrolirala. Ali bih prije toga se želio zahvaliti Državnom uredu za reviziju za jedno precizno, jasno izrađeno mišljenje, materijal, još više metodološki precizno jer vidim da nije radio samo glavni državni ured nego i vaši područni uredi što pokazuje da je bio jedinstven pristup ocjeni i kontroli financiranja svih političkih stranaka. Za razliku od mojih kolega koji to nisu spominjali, mislim da je bitno reći da je i financiranje političkih stranaka danas puno jasnije, preciznije i vidljivo u izvješćima, da ne kažem sukladno zakonu ili potpuno zakonito, ali to možete utvrditi i u mišljenju odnosno u materijalu Transparency Internationala koji je objavljen na stranicama te udruge gdje se govori o vrlo visokim ustvari ocjenama, o kontroliranju financiranja političkih stranaka u Republici Hrvatskoj. Mislim da je ocjena negdje 7,7, a razlikuje se u svojim kategorijama od zakonskih rješenja koja se smatraju izuzetno dobrima, nešto lošije implementacije propisa i kao možda najveća kritika ili najslabija karika po njihovom mišljenju je izricanje sankcija u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti, a vezano je uz ono što su moji prethodnici govorili. za zabilježiti je, a to je u materijalu izneseno, da je s koncem prošle godine u Hrvatskoj registrirano 155 političkih stranaka, a da su svoje obveze podnošenja godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu trebale predati njih 142. ideje da se onda neke brišu, da Ministarstvo uprave nije odgovorilo na adekvatan način zahtjevima svakodnevnog života i brisalo iz Registra političkih stranaka neke od onih koje se ovdje navode da nisu podnosile financijska izvješća za konkretne godine. Da bih ispravio kolegu Vuljanića jer mislim da je bitno za reći, političke stranke svojim statutima propisuju vrijeme i učestalost održavanja godišnjih skupština. One se mogu propisati da se održavaju jednom svake 4 godine, a prema zakonu mora proteći dvostruko više vremena od onog određenog statutom da bi Ministarstvo uprave neku od političkih stranaka moglo brisati iz registra. da ne bi bilo dobro, pogotovo na nekom današnjem dosegnutom stupnju političke kulture i razvoja da baš olako Ministarstvo uprave koristi se mogućnošću brisanja političkih stranaka iz registra bez da se prethodno utvrde jasni i precizni kriteriji. No s druge pak strane čini mi se isto tako da koliko god se govori o tome da nedostaju konkretne sankcije za ovakvo ponašanje nedisciplinirano političkih stranaka, imamo iskustvo i odluke već Ustavnog suda, a i presude Upravnog suda gdje je ocijenjeno da u članku čini mi se 42. sankcija koja je bila zapriječena zbog nepodnošenja financijskih izvješća stranci se može uskratiti financiranje za razdoblje od 3 mjeseca pa je čak to naš Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav proveo, a onda je takva odluka i takvo rješenje u zakonu zbog nesrazmjera kazne u odnosu na težinu prekršaja. Tako da i tu oni koji često puta komentiraju postojanje ili nepostojanje sankcija nisu sigurni i nije im baš jasno kakve bi te sankcije trebale biti da bi naš sustav kontrole financiranja političkih stranaka bio najbolje moguć. Ono što mislim da je važno za napomenuti, ono što sam u početku rekao. Ovo izvješće se može općenito uspoređivati sa prethodnim Izvješćem Državne revizije za 2013. godinu koje je uspoređivalo i financijski nadzor nad radom ministarstava i drugih tijela državne uprave. I koliko smo mogli primijetiti bez obzira što u javnosti vjerujem da je potpuno oprečno mišljenje Vlada čini se po ovom izvješću da političke stranke djeluju puno preciznije, puno odgovornije i zakonitije ako tako mogu reći nego tijela državne uprave. Osobito se to tiče ovdje iznesenih tvrdnji od dva ministarstva, Ministarstvu zaštiti okoliša i Ministarstvu kulture i činjenici da ne samo da krše jasne zakonske odredbe, nego ne postupaju ni po mišljenjima i uputama koje dobijaju od Državne revizije kada ona obavi svoj nadzor. Ono što je rekao bih pohvalno za rad političkih stranaka da je nepovoljno mišljenje za 2013. izneseno samo za dvije stranke od kojih je jedna u stvari nezavisna lista. Nešto je bilo govora o tome i o privatnom računu predsjednika stranke, pa ne bih na to trošio vremena. Čini mi se da je na nama a da to nije pitanje ovoga rada, nego eventualno sugestija da se izmijeni Zakon o političkim strankama, da zbog određenih nepoštivanja zakonskih normi se može u tom zakonu propisati da političke stranke mogu po sili zakona prestati sa svojim radom. Naime, kao što ste vidjeli u ovom izvještaju financijski izvještaj je dostavilo 90 političkih stranaka, a 52 političke stranke nisu dostavile financijske izvještaje. Za pretpostaviti je, iako tu ima naznaka za neke od njih da najveći broj tih koje nisu dostavljale izvještaje više ni ne postoji, da su to neke prigodničarske stranke koje se obično formiraju netom pred parlamentarne izbore pa onda pokušavaju usvojiti politički prostor. S obzirom na one odredbe u zakonu koje sam rekao da priječe Ministarstvu uprave da briše političke stranke iz svog registra, činjenica da političke stranke ne podnose izvješća može biti razlogom da se unese u Zakon o političkim strankama kao razlog zbog kojeg bi se mogao utvrditi prestanak rada neke od političkih stranaka. One koje nisu dostavljale u propisanom roku izvješća to sam već rekao neke su bile drastično kažnjene, pa je onda kroz naše, kroz sudsku zaštitu utvrđeno da su te sankcije prestroge ili rigorozne, da se ne bi mogle u stvari na taj način primjenjivati. Uz ovo izvješće ureda za reviziju dobili smo i dva mišljenja, jedno je Vlade koja prihvaća izvješće i ima neke minorne popravke koje bi trebalo u izvješće unijeti. I drugo je prijedlog zaključka Hrvatskih laburista – stranke rada da se traži od Državnog odvjetništva da u roku od šest mjeseci Hrvatskom saboru podnese posebno izvješće o poduzetim radnjama u predmetima u kojima je Državni ured za reviziju u svom Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju dao nepovoljna mišljenja u konkretnom slučaju autohtonoj hrvatskoj seljačkoj stranci i nezavisnoj listi Stipe Petrine. I sad se postavlja pitanje stvarno da li je nužno da Sabor donosi takve zaključke da bi impresionirao ili stimulirao Državno odvjetništvo da odradi dio poslova za koje je zaduženo. S druge pak strane to nas dovodi ili upućuje na raspravu koju smo imali kada se govorilo o izvješću Državnog odvjetništva da ono uporno sav naglasak svog djelovanja stavlja u kaznenim stvarima, a da onaj dio koji se tiče nadležnosti u građanskim stvarima i u upravnom djelokrugu koji ima de facto ostaje izvan ne samo fokusa javnosti, nego i fokusa Državnog odvjetništva. Stoga mislim da ne treba davati nikakve rokove od šest mjeseci, ali da je apsolutno na nama da se upozori i da se zatraži da se hitno postupa u skladu sa propisima. Ja čak vjerujem da Državno odvjetništvo dobija vaše mišljenje, prema tome oni su već upoznati s činjenicama o kojima mi danas govorimo u tom izvješću i samo je pitanje zbog čega do sada bez obzira na eklatantne primjere kršenja zakona i to kogentne norme Državno odvjetništvo ništa nije napravilo. Ja sugeriram da ne donosimo zaključak u kojem bi davali dodatan rok Državnom odvjetništvu, nego da se pita pita Državno odvjetništvo zbog čega se nije postupilo. Radi se o izvješćima za 2013. godinu i sasvim sigurno je i u tom dijelu bilo dovoljno vremena. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo kolega Mlakar. Naime, vi ste bili ministar uprave i vidim da je cijela vaša rasprava zapravo i bazirana, utemeljena na poznavanju, dakle i brojnosti i šarolikosti političkih stranaka u RH, ali i na tome da poznajete dobro, dakle život politički i političkih stranaka u Hrvatskoj. u ovom izvješću, dakle o financiranju političkih stranaka piše da se za 2013. se 75 dostavilo izvješće pravovremeno, 15 izvan roka, a 52 dakle političke stranke nisu dostavile izvješće. Međutim, ja evo nisam čitao ovo malim slovima što piše sa zvjezdicom da od toga, od tih 52, 10 stranaka su rješenjem Ministarstva uprave prestale djelovati, a da su 2 promijenile ime. Dakle, promijenile su ime, neću sad spominjati imena stranaka. Dakle, ipak je došlo do određenih ne pomaka nego do određenih promjena unutar Ministarstva uprave gdje su ipak evo 10 stranaka je brisano sa popisa. Iako ja mislim da ih ima puno, puno više puno više koje bi od ovih 52 koje nisu dostavile izvješće i koje zapravo gotovo sve ne postoje više. I mislim da bi i politički život, nije točna izreka kad se radi o strankama, neka cvijeta tisuću cvjetova. Mislim da bi politički život bio vrlo živopisan u Hrvatskoj sa 110 stranaka, a i to je možda previše jel'. Prema tome, mislim da Ministarstvo uprave uz konzultaciju čelnika tih stranaka koje više ne postoje, ako su živi jel', da napravi jedan rez i da u dogovoru smanji taj broj stranaka pogotovo onih koje zaista ne postoje više. Poštovani kolega Grubišić, ja nisam ovdje ni zamislio da bih trebao braniti pozicije Ministarstva uprave ili da opravdavam što su oni dosada napravili u Registru političkih stranaka ili ne, rekao sam normu za koju znam da postoji i koja je ograničenje mogućnosti Ministarstvu uprave da po službenoj dužnosti stranke briše iz svog registra. Apsolutno je sigurno da jedan dobar dio njih koji se nalaze u registru i ne djeluju više uopće a nisu još se stekli uvjeti o kojima sam govorio da bi se moglo njih brisati iz registra. A s druge pak strane to

i previše opteretili onim izmjenama zakona koje su naložile da Državni ured za reviziju prati i financiranje stranaka i političara na lokalnoj razini. Jer, vidjeli ste brojke od 880 članova predstavničkih tijela. Bojim se da je to jedan ogroman obim posla, pitanje je da li nam takva kontrola treba bez obzira što evo ponegdje iskrsnu ovi kao što je rekao kolega Lesar egzemplari koji su u stotinama tisuća kuna ostali u obvezi pravdati svoje troškove za vrijeme mandata. Vjerujem da najveći broj ljudi uopće ne potpada pod nadzor ali s druge strane čini mi se da je to jedan toliko obiman posao da bi valjalo razmisliti da sve te koji su sada na neki način u ingerenciji Državnog ureda za reviziju dio njih da se izvuče iz tog jer mislim da je to jednostavno preobiman posao koji Državni ured obavlja. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Mlakar ja se slažem s vama u dijelu da ne bi trebalo podsjećati Državno odvjetništvo što je njegov posao i moram vam reći da na temelju revizijskih izvješća Državno odvjetništvo radi, traži očitovanja, čak mislim da radi i po izvještaju izbornih povjerenstava itd. Mislim da ne trebamo biti zabrinuti i ne trebamo tražiti tu dozu atraktivnosti nikakvim posebnim zaključkom i davanjem na značaju Hrvatskom saboru. Mislim da tu ne treba intervenirati, da tu stvari funkcioniraju kako valja. Ono drugo drugo na što bih se osvrnuo u vašoj raspravi je pitanje registriranja ili gašenja političkih stranaka. Naime, naravno da političke stranke u Hrvatskoj nisu političke po onom temeljnom cilju radi čega se osnivaju političke stranke. Naime, imamo ih u registru preko 160, a 47 političkih stranaka izlazi na parlamentarne izbore. Što će mi stranka koja nema cilj, definirati nacionalnu politiku? Međutim, sigurno da bih se složio da ne davanje financijskog izvješća za godišnje razdoblje može biti razlog za brisanje stranke iz registra, naravno pod određenim uvjetima jer nisu sve stranke jednako kategorizirane. Međutim, postoji drugi problem. Lakoća osnivanja političkih stranaka. Dakle, nama se stranke osnivaju da netko može teoretski iz telefonskog imenika prepisati 100 imena, falsificirati potpise, predati u Ministarstvo uprave zahtjev za registraciju, to nitko ne provjerava i stranka će sa 100 ljudi biti registrirana. Na kraju krajeva svjedoci smo u vašem mandatu da se registrirao BUZ koji je izvorno Blok umirovljenika zajedno koji izvorno nije imao svoje članove nego su ga osnovali osnovali članovi drugih stranaka, stranaka umirovljeničkih koje su ranije bile registrirane. Dakle, on nije imao izvorno svojih članova. Prema tome, velim vam tu treba učiniti reda i kod osnivanja. Kolega Hrelja pa dugo sam čekao do ovog finala da shvatim što je bio smisao vaše replike. Prije svega drago mi je da ste vi tako dobro upućeni u rad Državnog odvjetništva i da vi znate kada i po čemu oni postupaju ja nemam isto iskustvo, dapače moje je iskustvo i iz vremena kad sam bio u izvršnoj vlasti različito od vašega. I znam da i po nekim konkretnim prijavama koje je dobivalo nije djelovalo, ne govorim o ovoj centrali govorim o županijskim državnim odvjetništvima, ni približno brzinom o kojoj vi danas govorite. Što se pak tiče nadzora osnivanja političkih stranaka Ministarstvo uprave ne može prihvatiti i upisati u registar 100 ljudi koje ćete vi prepisati iz telefonskog imenika, to ne ide baš tako, ali ako ćete se potrudit morat ćete održat osnivačku skupštinu, morat ćete konstatirati koji su ljudi na toj skupštini bili nazočni, morat ćete izabrati tijela koja će upravljati političkom strankom i nakon toga ih upisati u registar pa će to biti moguće. Kako se dogodilo da se uz vašu stranku osnuje još neka koja za članove ima umirovljenike ili predmet poslovanja koji se bavi uglavnom umirovljenicima to je drugi par rukava i to sa registracijom političkih stranaka nema veze. Ali da ima veze i politički smisao organiziranja ako je vi dovodite u pitanje, to bi se s vama složio dapače tu bismo vrlo brzo mogli utvrditi da li se radi o političkim ili drugim ciljevima za osnivanje političkih stranaka bez obzira djelovale one na na ovoj našoj državnoj razini ili ne lokalnim razinama. Ima nekih koji vide svoje političke interese samo na lokalnoj razini, vjerujem da je to legitimno.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Nevolja kada govorite zadnji o ovoj točci dnevnog reda je što nesumnjivo morate ponavljati ono što su kolege prije vas rekli, pogotovo kada se u osnovi sa mnogim od onoga što je rečeno osobno i slažete. Dakle krenimo onda sa ponavljanjem. Kao što znamo radi se o reviziji koja se provodi na temelju članka 31. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, radi se o izvješću koje u prosincu 2014. godine predano u odnosu na 2013. godinu, radi se reviziji onih subjekata za koje je revizija obvezatna a to su oni subjekti koji su 2013. godini ostvarili prihode iznad 100 tisuća kuna i radi se o reviziji dakle 13 parlamentarnih, 16 izvan parlamentarnih političkih stranaka,, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave. Što je bitno u pogledu izvješća? Bitno je da je izraženo 12 bezuvjetnih, 15 uvjetnih i 2 nepovoljna mišljenja. Osobno a u ime svog kluba mogu reći da s time ne možemo biti zadovoljni, zato što ta mišljenja pokazuju da je u odnosu na prethodnu godinu tek jedan subjekt iz uvjetnog prešao u bezuvjetno mišljenje, dok je s druge strane od onih subjekata koji su u prethodnoj godini imali bezuvjetno mišljenje njih dvoje za 2013. godinu dobilo ipak uvjetna mišljenja što definitivno pokazuje da u 2013. u odnosu na prethodnu godinu nije došlo do poboljšanja kvalitete financijskog poslovanja naših političkih stranka. S druge strane ono što je pozitivno, o tome je već govorio kolega prije mene je da ipak one stranke koje možemo smatrati najvažnijim, najznačajnijim i po prihodu, i po broju članova, i po političkom utjecaju u RH ipak pokazuju vrlo kvalitetan rad i gotovo su sve takve političke stranke dobivale bezuvjetna mišljenja. Druga stvar, koja je vidljiva iz ovog izvješća, a odnosi se na prihode političkih Iz izvješća je vidljivo da prihodi u pretežitom djelu gotovo 80% dolaze iz državnog odnosno lokalnih proračuna, dok je naplata članarina i članskih doprinosa kod gotovo svih subjekata izrazito mala. Uvijek kada smo razgovarali o načinu financiranja političkih stranka govorili smo da postoji itekakav razlog da se političke stranke financiraju iz proračuna jer je to na određeni način brana prema korupciji jer stranke se stavljaju u položaj da ne moraju od prihvatnih financijera tražiti novac koji gotovo uvijek, često zasigurno traži i ostvarivanje određenih ustupaka za to plaćanje. članarine i članski doprinosi su nešto drugo. Članarina i članski doprinos je iznos koji članovi političke stranke uplaćuju, radi se o manjim iznosima, na neki način i mikro financiranju, i tu bi ipak trebalo poraditi na na većoj naplati jer osim kod dvije političke stranke, tri možemo reći ako uključimo tu i HNS iznos članarina koji se prikuplja iznimno mali u odnosu na ukupna sredstva rada političkih stranaka, a ono što bih posebno istaknuo da kod određenih političkih stranka iznos članarine izrazito odstupa od onog broja članova koje te stranke svaki puta kada govore o svojem broju članova

Ured revizije i dao određene naloge i preporuke političkim strankama za poduzimanje aktivnosti na ustrojavanju učinkovitijeg sustava unutarnjih kontrola koji će osigurati pravilnost i zakonitost poslovanja, sprječavanje i otklanjanje pogreški te donošenje internih akata i poduzimanje radnji za uređenje načina rada kao i nadzor financijsko financijsko materijalnog poslovanja političke stranke u skladu s odredbama Statuta. Smatramo da je osim vanjske kontrole kao što je ovo o kojoj danas raspravljamo svakako potrebno postrožiti upravo taj unutarnji nadzor i kontrolu financijskog poslovanja političkih stranaka ne samo zato da bi se otklonile nepravilnosti već da bi i mi političke stranke svojim radom, svojim nadzorom vlastitih grešaka pokazali javnosti da ozbiljno shvaćamo propise koji uređuju naš rad a i samim time da bi i pomogli podizanju povjerenja građana u politički sustav pogotovo u političke stranke jer svi znamo da se političke stranke danas nalaze na začelju svih ljestvica koje ocjenjuju povjerenje građana u politički sustav. Kao što sam već spomenuo one najveće, najznačajnije stranke su gotovo beziznimno dobile bezuvjetna izvješća odnosno bezuvjetna mišljenja. Vidljivo je iz izvješća da nije bilo značajnijih nepravilnosti ali ipak bode u oči činjenica da gotovo kod svih političkih stranaka, odnosno kod svih promatranih subjekata kod kojih su uočene nepravilnosti te nepravilnosti su primjerice uočene u vođenju poslovnih knjiga. S obzirom na pravila koja su u pogledu vođenja knjiga izuzetno jasna ovakav me broj nepravilnosti moram priznati čudi i mislim da bi tu trebalo svakako ne samo ukazati na njega ali ukazati i pomoći tim subjektima da ste nepravilnosti otklone. Sada dolazim do one točke koje smo mi u SDP-u posebno svjesni a to je javna, odnosno obveza javne objave i dostave financijskih izvješća kontrolnim tijelima. Kao što znamo transparentnost rada političkih stranaka očituje se upravo u tome da svima budu dostupni podaci o našem financiranju i o utrošku sredstava. Opet ponoviti ću osim manjih nepravilnosti koje su kod određenih političkih stranaka bile prisutne i koje su zbog toga i sankcionirane. U većini aktivnih političkih stranaka obveza objave i javne dostave financijskih izvješća se poštuje. Međutim, u 2013. godini u Republici Hrvatskoj bile su registrirane 142 političke stranke. Njih 82, dakle gotovo 60% ne objavljuje financijska izvješća. Svi su već se te teme dotakli ali preko toga se ne može tek tako prijeći. Kada gledamo propise koji reguliraju rad drugih pravnih osoba od Zakona o trgovačkim društvima pa nadalje, vidljivo je da je nedostavljanje financijskih izvješća jedan od razloga za brisanje iz registra. U pravilu radi se o tome ako se financijska izvješća ne dostave u roku od 3 godine. Ovo nema nikakve veze sa Državnim uredom za reviziju jer Državni ured za reviziju postupa po zakonima koje mi ovdje u Hrvatskom saboru donosimo ali ima veze sa nama. Smatram da bi prilikom prve sljedeće izmjene Zakona o političkim strankama trebali ozbiljno razmotriti da li ćemo u taj zakon uvrstiti odredbu koja će regulirati da za one političke stranke koje određeni broj godina a mislim da bi dosljednom primjenom, odnosno usporedbom sa drugim propisima to bilo 3 godine da uvedemo da se sukladno odredbama Zakona o političkim strankama može utvrditi prestanak onih političkih stranaka koje ne ispunjavaju tu tu obvezu. Bez obzira na sve ostalo, na značaj političkih stranaka. Ako 3 godine niste u stanju utvrditi i dostaviti svoje financijsko izvješće onda je pitanje da li vi kao politička stranka faktički Ukratko ova revizija pokazuje da je financijsko poslovanje političkih subjekata u Hrvatskoj generalno prihvatljivo ali isto tako i da ima znatnog prostora za napredak te će SDP ovo izvješće prihvatiti. Hvala. Uvaženi kolega Grbin, ja bih podržao ovu vašu tvrdnju da treba kod prve izmjene Zakona o političkim strankama ovo ugraditi i zbog razloga što inače dolazimo, nemojte misliti da nitko ne djeluje zbog nedostavljanja financijskog izvješća. Evo vi sigurno dobro znate tko je bio predsjednik recimo SRP-a i 2013. nakon revizije došla im je kazna od 100 tisuća kuna, oni to ne mogu platiti nikako jer možda na računu imaju 2000 kuna ako imaju od članarine. Prema tome, oni se samo mogu mogu ugasiti i ne znam što može, kako se može teretiti odgovorna osoba. Dakle i iz tih razloga da ne pišemo kazne za one koji neće moći to platiti suglasan sam da to treba ugraditi u zakon. Inače drugi razlog da sam se javio na repliku je taj oko ove razlike u poimanju članarina i članskih doprinosa. Ja mislim da bi sve političke stranke trebale napraviti svojevrsni jedan konsenzus oko tih članarina. Jer nije najbitnije u političkom životu koliko imamo članova nego koliko imamo birača. Ali plaćanje članarine je razlikovanje člana od ne člana stranke, onoga kojega možemo angažirati za potrebe stranke od onoga koji koji nije naš, koji pripada nekom drugom, to je osjećaj pripadnosti. Mi bi mogli elegantno reći da sve stranke imaju članarinu 10%. Čak i članski doprinosi po meni bi trebali biti ograničeni da ne bi došlo da netko nekoga zapošljava da bi netko plaćao članske doprinose od 10% svojoj stranci. Mislim da to nije ok, netko treba nekoga zaposliti da je sposoban voditi određenu tvrtku ili javno poduzeće onako kako zakon nalaže. To nikako ne bi moglo biti u funkciji članskih doprinosa. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolega. Pa očito je da se oko ovog slažemo i kada slušam ove rasprave rekao bih da oko teme nedjelovanja i nedostave financijskih izvješća postoji dovoljan konsenzus ovdje da prilikom sljedeće izmjene zakona poradimo nešto i po tom pitanju. A vjerujem da bi dugoročno gledano i kolegama iz Državnog ureda za reviziju olakšali posao ako bi maknuli one za koje u biti svi znamo da ih nema. Neki od njih se tu i tamo pojave pred parlamentarne izbore izmjenom Izbornog zakona i tu smo sada stavili jednu malu otežavajuću okolnost upravo za takve egzibicioniste gdje će i oni morati prikupljati potpise kao nezavisne liste itd. ali ovo je očito nešto što će biti potrebno uvrstiti prvom sljedećom prilikom u Izborni zakon. E sada što se tiče članskih prava, odnosno članarine. Ja se tu s vama slažem ali je pitanje koliko to možemo rješavati na zakonodavnom nivou a koliko je to interna odgovornost svake od političkih stranaka. Pa to je pitanje, mi možemo otvoriti i sasvim je legitimno da jedna politička stranka odluči da se u njoj neće plaćati članarina. To je legitimno, to je stav političke stranke da li je on dobar ili loš to je drugo pitanje ali je legitiman. Mi smo se u SDP-u odlučili za drugi put. Mi smo ostvarivanje članskih prava u stranci vezali uz plaćanje svoje članskih, odnosno izvršavanje članskih obveza od kojih je plaćanje članarine jedan dio. da se pri tome uvažavaju socijalni razlozi i da ne može netko tko je nezaposlen, u mirovini, plaćati istu članarinu kao ja saborski zastupnik koji ostvarujem određena prava iz svojeg mandata. Ali što se tiče tog definiranja članarine koja bi bila ista ili slična za sve, mislim da bi tu ipak ušli u autonomiju stranaka i tu se s vama ne mogu složiti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I završna riječ glavnog državnog revizora gospodina Ivana Klešića. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa eto na kraju ove točke dnevnog reda dozvolite mi nekoliko riječi koje mislim da je potrebno izreći. Prije svega svima vama koji ste nazočni u ovoj sabornici, u ovom Visokom domu na vašim izuzetno kvalitetnim raspravama koje smo moji suradnici i ja pozorno slušali i sigurno ćemo ih razmotriti i pokušati ugraditi u naš budući rad koji vjerujem da će donest bolje rezultate i s naše strane. Ja bih prije svega htio malo možda demistificirati ako mogu upotrijebiti ovaj izraz, odnos između Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva. Mi sa kolegama iz Državnog odvjetništva imamo zaista vrhunski, rekao bih maksimalni profesionalni odnos s naše i s njihove strane. Imamo zadužene osobe gdje pomoćnik glavnog državnog revizora za odnose s drugim subjektima je zadužen da sa osobom koju je glavni državni odvjetnik imenovao s njihove strane svakodnevno surađuju i razmjenjuje se dokumentacija. Mi smo glavnom državnom odvjetništvu predali 539 obavijesti o povredama ovog zakona od strane političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela i pouzdano točno znam da su kolege iz Državnog odvjetništva izrekli niz prekršajnih kazni upravo temeljem toga. Dakle hoću reći da suradnja s Državnim odvjetništvom zaista na najvišoj razini, ona je svakodnevna. Mislim da funkcionira zaista kvalitetno i dobro. E sada koliki je to točan broj ja to ne mogu znati niti mi možemo znati jer Državno odvjetništvo nema zakonsku obvezu izvijestiti Državnu reviziju o tome što su učinili. Međutim kažem, oni to rade vrlo profesionalno a kolege iz Državnog odvjetništva će o tome izvijestiti ovaj Visoki Domovinskog rata. Hvala vam lijepa. Silvano Hrelja, replika. traži najprije očitovanje subjekta i tek nakon toga određuje da li će to dati na prekršajni sud, a tek onda se vodi postupak. Hvala lijepa.